Dobro jutro svima.

studenti i profesori s edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i pozdravimo ih svih pljeskom koliko nas ima. I počnimo sa radom. Prva točka dnevnog reda je: - Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Znači primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatna obrazloženja? Gospođa državna tajnica Margareta Mađerić iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici. Edukacijsko rehabilitacijska djelatnost po prvi puta je uređena Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti 2011. godine. Stupanjem na snagu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija pokazala se potreba intervencije o odredbe Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti radi usklađivanja u dijelu propisivanja uvjeta za obavljanje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti kao regulirane profesije kao i u dijelu javnih ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora koja bi trebala kao nadležno tijelo provoditi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Predložena je promjena odredbi zakona u pogledu uvjeta za obavljanje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja osoba koje obavljaju edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost potrebno je brisati odredbe obveznog udruživanja u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora i obveze provjere stručnosti pri Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora radi obnavljanja odobrenja magistru edukacijske rehabilitacije i sveučilišnom prvostupniku edukacijske rehabilitacije za samostalan rad na poslovima edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti. Predloženi zakon neće iziskivati dodatna sredstva već su sredstva osigurana u državnom proračunu na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, gospodina Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice. Jasno mi je i u vašem obrazloženju, iznošenje vezano za izmjene i dopune ovoga zakona. ne bih se složio do kraja s time da jedan zakon onaj koji trebamo recimo nomotehnički uređivati zapravo derogiramo drugi zakon. U ovom slučaju ovaj temeljni zakon vezano za edukacijskoj rehabilitacijsku djelatnost. Ako pogledate recimo raspravu sa zainteresiranom javnošću vidjeti ćete da je došlo više od 130 primjedaba na ovaj zakon, uglavnom su oni dolazili od same struke, komore i edukacijsko rehabilitacijskog rehabilitacijskog fakulteta. Dakle, niti jedna od tih stručnih primjedaba nije prihvaćena. Meni bi bilo drago da još jednom razmislimo o tome i o svim ovim prijedlozima koji su ovdje navedeni kako bismo do drugog čitanja mogli poboljšati te stvari. **Radin, Dobro. Počnimo, žele li predstavnici klubova, odbora, pardon, uzeti riječ? Ne. Počnimo sa klubovima. Gospođa Marija Alfirev ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo još predstavnice ministarstva za demografiju, mlade, obitelji i socijalnu politiku. Ovako, dakle, pred nama je prijedlog izmjena, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti, ovo je prvo čitanje i ja se zaista toplo nadam i mi u SDP-u se toplo nadamo da će se primjedbe koje budu danas izrečene uvrstiti i razmisliti još jedanput o ovome što je tu predloženo. Neke stvari dakle promijeniti, bitne stvari promijeniti kako bi do drugog čitanja imali jedan kvalitetniji prijedlog. I u svakom slučaju, dakle odmah ću na početku reći da klub SDP-a neće podržati ovakav prijedlog zakona a ja ću to i objasniti zašto. Nisam se stigla javiti u replici vama ali bi, dakle ako uspijete mi reći, dakle voljela bih da mi kažete je li je bilo dakle, ovaj prijedlog koji ste nam sada predložili kolikoj mjeri se razlikuje od zapravo prijedloga koji je bio dogovoren možda i sa radnim skupinama. Dakle, da radna skupina sigurno je imala nešto drugačije mišljenje, drugačiji prijedlog u odnosu na onog koji sad imamo tu pred nama i koji je bio u krajnjoj liniji i predstavljen u javnom savjetovanju. Prije svega želim pozdraviti sve kolegice i kolege edukacijske rehabilitatore, posebno kolegice Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vidimo da su oni danas i tu. A pozdravila bih i posebno kolegice Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac iz Šibenika, koji su se zapravo snažno i jasno založili za dignitet struke jer to je jako lijepo vidljivo upravo iz primjedbi koje su stigle na e-savjetovanju na ovaj prijedlog zakona. Ovaj zakon je stao na manje od 20 stranica, a preko 80 stranica je primjedbi na ovih nekoliko članaka izmjena i dopuna. Što nam zapravo to govori? Da stručnjaci, edukacijski rehabilitatori redom kritiziraju ove izmjene i dopune. Razlog je jednostavan. Vi ste ovim zakonom zapravo struku obezvrijedili, podijelili, oslabili. Ali ne samo struku. Vi ste ovim rekli i djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom i roditeljima da je apsolutno nevažno tko će im pružati podršku, tko će ih podučavati, tko će provoditi rehabilitaciju, tko će odgovarati za stvari ako stvari krenu nizbrdo. Ja bih zaista voljela dakle, ovo je zakon koji je tu nama pred u ovom domu o kojem mi odlučujemo hoćemo li ga podržati ili ne. Ali ovo je i za javnost. Ovo je zaista vrlo, vrlo važno i zato razmislimo o ovome što danas govorimo. Uzmimo ovo zaista za ozbiljno jer radi se kažem i o budućnosti i o zapravo životima, životima ljudi, životima one najosjetljivije skupine a to su djeca s teškoćama u razvoju, to su ljudi s invaliditetom. Kako ste vi to zapravo napravili? Ovime ste odredili da jedan dio edukacijskih rehabilitatora ne treba biti upisan u Komoru edukacijskih rehabilitatora. Odredili ste da veći dio struke ostane izvan kontrole krovne organizacija koja bi po svojoj naravi trebala biti mjesto okupljanja stručnjaka jedne struke bez obzira gdje radili, bez obzira radili u sustavu socijalne skrbi ili u sustavu zdravstva, sustavu zapošljavanja ili sustavu obrazovanja, sasvim svejedno. Ta krovna organizacija bi morala okupljati sve stručnjake. Međutim, ovim Zakonom, ovim izmjenama i dopunama vi ste to poništili. I što ste napravili pri tom? Otvorili ste širom vrata vrtića, škola, svima onima koji su recimo završili tečaj u Međugorju i to nazovimo pravim imenom, tečaj u Međugorju. jel' taj tečaj dovoljan kako bi netko kompetentno i ravnopravno sa završenim magistrom edukacijske rehabilitacije mogao obavljati reguliranu profesiju učitelja ili suradnika edukacijskog rehabilitatora recimo u osnovnoj školi? A to se događa. To se događa. Na žalost mnoge škole dakle, imaju, su i popustile, jednostavno zaposlile na neodređeno vrijeme ljude bez dopunske provjere kompetencije iz čak 15 kolegica. Dakle, ni tu nije sve uređeno. Neki su morali proći kroz provjere kompetencije. Nekima je odobravano. Nekima nije. Pazite i ovo javnost treba znati. Onaj tko uskraćuje Komori edukacijskih rehabilitatora utjecaj na sustav školstva, a u tom sustavu predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg odgoja i obrazovanja radi dvije trećine struke. Dakle, u komori bi nadležnosti komore bi ostalo jedno 300 možda stručnjaka. A većina, dakle većina struke bi bila izvan kontrole komore. Što to zapravo kaže? Da nekoga nije briga za kvalitetu rada, da ga nije briga za kompetencije koje kompetencije ima onaj koji radi s učenicima s teškoćama u razvoju. Ja vas sve pitam, ima li to smisla? Zaista bih voljela da mi netko odgovori ima li to smisla. Tu sam izdvojila tri riječi koje zapravo opisuju ovaj Prijedlog zakona. Paradoksalno, nedosljedno, neodgovorno. Evo, objasnit ću zašto. Zašto paradoksalno? Pokazat ću vam to na zornom primjeru dviju ustanova. Ovo je za nas, ali ovo je i za širu javnost. Jednostavno trebaju znati kako to izgleda. Naš sustav u Hrvatskoj je prilično složen. Evo, na djeci s teškoćama, ali vidi se koliko je to složeno i mnogima zato nerazumljiv. To nije ni čudno jer istovremeno za potpuno jednaku djelatnost odgoja i obrazovanja recimo po posebnim programima odgovorna su dva različita sustava, dva različita ministarstva, dva različita izvora financiranja, dva različita sustava obračuna plaća radnicima, a sada bi po ovom zakonu bili i različiti po obavezi ili pravu upisa u imenik edukacijskih rehabilitatora i obveze plaćanja članarine u komori. Ja ću tu spomenuti, nadam se da mi se kolegice i kolege neće naljuti što spominjem apostrofiram baš njih ali na neki način mi je to zaista zoran primjer. moji iz Šibenika, Centar za odgoj o obrazovanje Šubićevac je u sustavu socijalne skrbi i edukacijski rehabilitatori tog centra bili bi obavezni učlaniti se u komoru dok Centar za odgoj za obrazovanje Čakovec koji je u sustavu obrazovanja oni bi bili izuzeti od prava upisa u imenik i obaveza učlanjenja, jel vidite tu apsurdnost ovog prijedloga, jel vidite? Postoji li ikakva logika pri donošenju ovog zakona, evo da se vratimo na naša dva centra ni kriva ni dužna. Žrtve su naših tumaranja bespućima zakonskih odredbi. Tako je upravo zato jer su u sustavu školstva edukacijski rehabilitatori iz Čakovca su zakinuti nedavnim odredbama o plaći jer im se računa samo onaj dio kad su izravno s učenicima, da su u Šibeniku koji je u sustavu socijalne skrbi to im se ne bi dogodilo, a zato ako se usvoji ovaj zakon oni će uštediti na članarini neće morati plaćati članarinu komori. Zato će oni u Šibeniku uživati blagodati članstva u komori i preko komore se stručno usavršavati ali za njih nisu predviđena stručna usavršavanja iz kataloga sustava obrazovanja. Što će se dogoditi ako se netko iz Čakovca odluči preseliti u Šibenik npr. jer je tamo otvoreno novo radno mjesto i naprosto mu životne okolnosti kažu idem u Šibenik. Od Od jednom će u ustanovi u Šibeniku morati postati članom komore, a možda će mu i plaća biti nešto veća. I sve to ne bi bilo čudno da se zaista ne radi o potpuno identičnim odgojno-obrazovnim programima da se ne radi o djeci s teškoćama u razvoju i u Šibeniku i Čakovcu imate razredna odjeljenja imate odgojno-obrazovne skupine imate programe poludnevnog boravka i za one do 21 godine i za one iznad 21 godine zanimljivo i mogla bi zaista ovako nabrajati u nedogled neke ću stvari još dodati u pojedinačnom ali zaista trudim se ovdje na ovom mjestu pokazati svu apsurdnost ovog prijedloga. Što je poanta budući da smo se kao država odlučili za strukovno uređenje putem komora i ovlastili komore za nadzor nad obavljanjem djelatnosti tada smo odlučili sve stručnjake te djelatnosti objedini na jednom mjestu bez obzira gdje rade i to je jedino ispravno. Zašto to nije slučaj s edukacijskim rehabilitatorima? To možda netko zna, možda mi naslućujemo ja ovdje neću o tome sada kalkulirati. Druga riječ je koliko mi vrijeme dozvoljava, nedosljedno, vrlo kratko. Ministarstvo koje je predložilo upravo ovaj zakon uređuje i druge zakone koje uređuju strukovne komore pa tako kad se radi o djelatnosti socijalnog rada psihologije ili socijalne pedagogije koje su trenutno u e-savjetovanju pa to svi možemo vidjeti zapravo drži ih kompaktne ne dijeli ih. I zato se moramo pitati što su to edukacijski rehabilitatori zgriješili da ih je snašla ovakva sudbina. I zadnja riječ koju sam spomenula to je neodgovorno, i ranije sam spomenula a to je zaista odnos prema edukacijsko rehabilitacijskoj struci a tu ću pročitani nešto što je i u e-savjetovanju bilo, bilo, RH kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta dužna je osigurati da službe, ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece budu pod stručnim nadzorom i da svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti osobito glede glede pitanja sigurnosti, zdravlja te broja i stručnosti osoblja. Zaobilaženje Hrvatske komore, edukacijskih rehabilitatora kao regulatornog tijela u sustavu obrazovanja omogućuje se zapošljavanje stručnjaka bez odgovarajućih kompetencija što za posljedicu može imati nestručan rad. Svi ovi članci koji su predloženi u ovako kratkom zakonu u ovim izmjenama i dopunama zapravo govore o ovome i ja ću nešto malo i u pojedinačnoj raspravi konkretnije o njima govoriti ali cilj je zakona ovaj koji sam rekao izuzeti stručnjake koji rade u odgoju i obrazovanju iz komore edukacijskih rehabilitatora iz strukovne komore i ostaviti ih tamo, ne kažem da se radi o nestručnim ljudima, ne kažem da je Ministarstvo obrazovanja ono koje ne može donositi odluke, ali komora je ta koja je dužna ima pravo i dužna i priznavati Vrijeme./… ali i vršiti nadzor nad svim stručnjacima. Hvala. lijepa gospodine podpredsjedniče, zahvaljujem se uvaženoj zastupnici na raspravi. Vrlo kratko bih intervenirala jer pretpostavljam da će i u kasnijim raspravama se postavljati slična pitanja, naime prijedlog nacrta zakona koji je ovdje u prvom čitanju rezultat je rada radne skupine ali i usaglašavanja s radnim nadležnim tijelima. Ono što je ovdje važno istaknuti, da u popis reguliranih profesija uvršten je stručni suradnik u nastavi u nastavi kao regulirana profesija. Pod nazivom stručni suradnik u nastavi dolaze u obzir i edukacijski rehabilitatori. Nadležno tijelo za navedenu profesiju jest Ministarstvo znanosti i obrazovanja i nadležna Agencija za odgoj i obrazovanje što ne što ne znači da oni neće imati stručni nadzor. On će se kao što je predviđeno u ovom Prijedlogu nacrta zakona koji je još jednom naglašen u prvom čitanju stručni nadzor provoditi nadležno ministarstvo. A naravno i priznavanje diploma je predviđeno od strane strane nadležnog ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo Mađarić. Imate dvije replike. Prva je od gospodina Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa. Uvažena državna tajnice, znači koliko sam shvatio postoji sukob sa Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora. Vi ste prvo prihvatili njihove primjedbe da bi onda u zadnji čas odustali od njih. Pa mi nije jasno zbog čega je to napravljeno. Da li se taj sukob temelji samo na ingerencijama koje bi vi željeli preuzeti iako u biti ne bi trebali, ili se tu radi o nekakvim materijalnim interesima, možda podjela novca iz EU fondova itd.? Znači, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora ima javne ovlasti. Ona je dakle stručna komora i u biti bi trebala biti u jednakom položaju kao i sve druge komore. Pa evo molim vas ukoliko možete odgovoriti na to pitanje. Hvala lijepa.

Nakon toga Prijedlog nacrta zakona ide na usuglašavanje nadležnim tijelima i nakon toga naravno na Vladi u Hrvatski sabor gdje u prvom čitanju i gdje danas raspravljamo i svi prijedlozi su itekako dobro došli i vjerujem do drugog čitanja ukoliko će biti i potrebe raspravit ćemo i vidjet ćemo i odgovoriti na sve prijedloge koje ćemo čuti u današnjoj raspravi. Ali još jednom želim svakako istaknuti da će u ovome dijelu koji je očito izazvao najveći interes postojati stručni nadzor i tijelo koje će provoditi priznavanje takvih diploma i to je ministarstvo nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje. Hvala. Idemo dalje sa klubovima. Gospodin Dražen Barišić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice i suradnici, poštovane kolegice i kolege. Zakon o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti već je 2011. godine kada je donesen jasno definirao djelatnost edukacijske rehabilitacije kroz postupke i mjere utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i prakse. Tada je po prvi puta uređena edukacijska rehabilitacijska djelatnost dakle, sadržaj, način djelovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti te stručni nadzor nad radom sveučilišnim prvostupnika i magistara edukacijske rehabilitacije. Nakon 7 godina postoji potreba za usklađenjem ovoga zakona sa drugim propisima i to Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Zakonom o uslugama. Ovaj zakon usklađuje edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost sa odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u dijelu propisivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti kao regulirane profesije. Također se definiraju javne ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora koja bi trebala provoditi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, osim za magistre edukacijske rehabilitacije u vrtićima i školama na koje se primjenjuju propisi iz sustava predškolskog, predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Naime edukacijski rehabilitatori su zaposleni u različitim sustavima zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje. U svim sustavima oni rade sa pripadnicima ranjivih društvenih skupina čija ranjivost proizlazi iz njihove teškoće u razvoju odnosno invaliditeta. Unutar navedene skupine naših sugrađana posebno su ranjiva djeca koja prolaze kroz različite sustave, pa tako i kroz sustav odgoja i obrazovanja u kojem važnu ulogu ima edukacijsko-rehabilitacijska struka. Za sustav odgoja i obrazovanja nadležno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz čega proizlazi i obveza ministarstva za reguliranje profesije unutar sustava. Profesija je regulirana temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i u srednjoj školi i Zakona o predškolskom odgoju. To je razlog zbog kojeg su edukacijski rehabilitatori u vrtićima i školama izuzeti u smislu odredbe kojom Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora provodi postupak priznavanja stručnih kvalifikacija Međutim, potrebno je dodatno razmotriti međuresorno usklađenje statusa radi očuvanja profesije i ujednačavanja stručnosti i čuvanja stručnosti Nadalje, zakonom se detaljnije i jasnije propisuju uvjeti za upis u imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, a koji su osnovni uvjet za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti. U skladu sa akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva ukida se obnavljanje odobrenja za samostalan rad na poslovima edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti, no dodatno se naglašava obveza trajnog stručnog usavršavanja. Usklađivanje sa Zakonom o uslugama, odnosi se na obavljanje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti za pružanje usluga s teritorija europskog gospodarskog prostora koji je horizontalni zakon u području pružanja usluga u RH. Zakonom Zakonom se prebacuju ovlasti nadzora i kontrole nad obavljanjem privatne prakse s nadležnog ministarstva na strukovnu organizaciju Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora. Komori se daje i ovlast za prestanak obavljanja privatne prakse. Ovim odredbama opravdano se daje prednost stručnom i profesionalnom pristupu nadzora i kontrole rada edukacijskih rehabilitatora u privatnoj praksi. Pri donošenju ovoga zakona važno je podsjetiti na nositelje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti dakle edukacijske rehabilitatore, skupinu stručnjaka na koju se ovaj zakon odnosi. Sve ukupno gledajući u kontekstu brojki i brojnosti radi se o jednoj maloj stručnoj i znanstvenoj zajednici, no u kontekstu socijalne brige radi se o stručnjacima koji se profesionalno bave najranjivijim skupinama u društvu i upravo zbog toga ovaj je zakon posebno važan jer se odnosi na osobe koje obavljaju edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost. U siječnju ove godine proglašen je nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora, dakle 1. ožujka, 8 mjeseci nakon toga mi ovdje raspravljamo o zakonu kojim se jasnije određuje edukacijska, rehabilitacijska djelatnost. U svjetlu činjenice da se radi o plemenitoj struci koja brine o najosjetljivijim skupinama naših građana sigurno će biti još rasprave kojima će se nastojati poboljšati položaj ove struke u društvu. Potrebe za edukacijskim rehabilitatorima kako u društvu tako i na tržištu rada sve su veće a njihov doprinos u brizi za osobe sa teškoćama u razvoju i invaliditetom je nezamjenjiv. Osim što se ovim zakonom usklađuje edukacijsko rehabilitacijska djelatnost sa važećim propisima daje se veća ovlast a time i odgovornost strukovne organizacije edukacijskih rehabilitatora što je logično i opravdano jer se time podiže razina profesionalnosti i stručnosti čime se u konačnici čuva ugled profesije.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Klub GLAS-a i HSU-a neće podržati ovaj prijedlog u prvome čitanju. Ključne razloge za naš stav već st čuli i od prethodnih govornika. U tome smislu postavljam vam nekoliko pitanja koja su logična jednako tako kao što nisu logična rješenja koja se nude. Čuli smo iz obrazloženja i iz odgovora na repliku državne tajnice da je ovo prijedlog kojega je iznjedrila radna skupina. Što to znači? Ne znači ništa. mi uopće ne znamo tko je sjedio u toj skupini, radnu skupinu imenuje ministar, odnosno ministrica po vlastitim kriterijima i uz vlastito diskrecijsko pravo i već prema tome tko sjedi u radnim skupinama, to praksa pokazuje otprilike se definira i cilj koji se želi postići određenim zakonom a ne obrnuto. Dakle, najgore od svega je što mi nismo čuli nikakav razlog, suvisli razlog zašto se sada ovdje pokušava nametnuti jedno jedno paradoksalno rješenje i jedan presedan kojega dakle definitivno nismo imali u ni jednom postupku kada smo zakonom definirali kojim stručnim djelatnostima ovaj Visoki dom omogućuje komorsko udruživanje nadzor, jednako tako i edukaciju odnosno licenciranje. Dakle u ni jednoj do sada obrađenoj stručnoj djelatnosti nije se dogodilo da su se osobe koje se smatraju dakle stručnjacima iz te domene dijelile u dvije klase prema tome gdje rade a ne kojom se djelatnošću bave odnosno kojom se strukom bave. Dakle, potpuno je paradoksalno ako radite kod poslodavca A da vas zakon obuhvaća sa svojim obvezama a ako radite kod poslodavca B da ste od toga oslobođeni. U ovom konkretnom slučaju dakle radi se o edukacijskim rehabilitatorima koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja oni su praktički izostavljeni iz obuhvata koji je definiran u ovlaštenjima komore. Mi ne vidimo apsolutno nikakav razlog za to. Zato smo očekivali nastup državne tajnice da nam to pojasni. Mi možemo shvatiti da komora naravno ima svoje vlastite interese, da želi obuhvatiti sve, da želi na neki način uspostaviti kontrolu da želi uspostaviti nadzor nad cijelom djelatnošću, dakle jasno nam je to i svaka komora želi da članstvo bude plaćeno kako bi ona bila stabilna, financirana, kako bi imala određeni monopol u tom prostoru, to možemo shvatiti ali ne možemo shvatiti kada se njihovim prijedlozima netko suprotstavlja da ne da nikakav kontra argument i to nije dobro. Govoriti da će se nadzor obavljati iz Ministarstva znanosti i obrazovanja pa on se obavlja za sve djelatnosti i za sve struke koje su u odgoju i obrazovanju, ali to nema veze konkretno s ovim. Dakle do sada nikad nismo radili tu podjelu i praktički segregaciju. Unijeti ćemo ako prođe takav prijedlog a ja vidim da i među zastupnicama i zastupnicima većine nema suglasja oko toga zapravo ćemo dovesti do svađe unutar jedne djelatnosti što nije dobro. Podijeliti ćemo ih, suprotstaviti, sukobiti i imati ćemo one koji su licencirani i uvedeni u registar, odnosno imenik komore i oni koji to nisu. Zašto to radimo? Mi ne vidimo nikakav razlog da bi se tako nešto radilo. Paradoksalno je to što su stručni suradnici odnosno savjetnici u Ministarstvu demografije koji se bave ovom djelatnošću svi odreda edukacijski rehabilitatori. Koliko znam nema ni logopeda, ni socijalnih pedagoga nego su svi upravo edukacijski rehabilitatori i zašto onda ljudi koji sjede u ministarstvu koji su iste struke dozvoljavaju da se događa ovakvo nešto, koji je tu rezon, jesu li to možda neki lobiji, interesne grupe, povezanost s određenim institucijama ili ne povezanost neka vrsta odmetništva od vlastitog prostora struke ne znam niti ne želim nagađati. Budući da se radi o prvome čitanju pozdravljam dobru namjeru koju je maloprije izrekla državna tajnica da će se do drugog čitanja sve ovo što se čuje ovdje uzeti zaozbiljno, ali mi je žao što se nije uzelo zaozbiljno već za prvo čitanje, zato jer je u savjetovanju u dosadašnjim postupcima ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona doživio čitav niz kritika, prijedloga konkretnih, zahtjeva za promjenama od svega se zapravo odmaklo i oglušuje se od toga. Zašto? Ova djelatnost zahtjeva i rekao bih dužni smo joj najvišu razinu pozornosti. Pravedno društvo je to društvo koje ulaže u edukacijsku rehabilitaciju djece s posebnim potrebama. Pravedno društvo je to koje nikada neće doći u poziciju da za druge stvari ima novca a za druge nema, ali jednako tako kad smo već kod ove teme, želim naglasiti našu obvezu da se jednako sa najvišom razinom pažnje, brige i posvećenosti, jednako tako dakle razgovara i o poziciji uvjetima rada i logopeda, kojih ima dosta na slobodnom tržištu ali ih silno manjka u odgojno-obrazovnom procesu jer dječji vrtići i škole imaju kritično malo zaposlenih logopeda. Neuk čovjek će radije dati možda sredstva za mobitel nego za rehabilitaciju govornu rehabilitaciju vlastitoga djeteta, jer ne zna kolika je važnost ranoga djelovanja i pomoći stručne pomoći, jednako tako i kod socijalnih pedagoga. Moramo biti svjesni toga da je naš sustav odgoja i obrazovanja strašno deficitaran tim strukama, a djeca koja trebaju tu pomoć idu u redovne programe za razliku od djece o kojoj govorimo danas kad govorimo o edukacijskim rehabilitatorima od kojih mnogo njih ne ide u redovni program. Zato i postoje posebne edukacijske ustanove poput centara u Šibeniku, u Velikoj Gorici i na drugim mjestima. Dakle, Klub GLAS-a i HSU-a neće podržati ovaj prijedlog i predlažemo da ga do drugoga čitanja najozbiljnije uzmete u obzir, primjedbe da se ne radi segregacija u struci, da se ustanove jedinstveni kriteriji i nadzora i edukacije, stručnog usavršavanja, upisa u imenik i sve ono što zapravo omogućava ovaj zakon već sada kroz djelovanje i ovlaštenja komore prema svim uvjetno rečeno pripadnicima ove struke. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama, na redu je sada gospodin Kažimir Varda ispred Kluba zastupnika stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika. **Varda, Hvala lijepo, poštovani podpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, moram vam priznat da ova pitanja baš nisu u žiži mog posebnog interesa, ali s obzirom da se komora edukacijskih rehabilitatora obratila i Odboru za predstavke i pritužbe Sabora, čiji sam ja podpredsjednik onda sam si dao truda da kolko meni moje znanje iz ovog područja dozvoljava da pokušam razumjeti ono što piše u prijedlogu zakona a i ono što su edukacijski komore rehabilitatora dostavili čini mi se u sve klubove u Saboru i kroz one primjedbe. Drugo zainteresiralo me ovo područje i zbog toga što je od ukupno 41 primjedbe u prvom ajde da kažem čitanju u savjetovanju, jedna je primljena na znanje ostale odbijeno, a u produljenom roku e-savjetovanja dostavljeno je ukupno 142 primjedbe od čega ukupno je 10 prihvaćeno, a 2 primljene na znanje. E sad sam pokušao iz obrazloženja predlagatelja ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom iščitati o čemu je problem. Sad citiram: Jasnije se propisuju uvjeti za upis u imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora a koji su također i osnovi uvjet za obavljanje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti. Iz ove rečenice, kao pravnik izvlačim zaključak da su rehabilitatori u komori, a onda dalje slijedi, u svrhu usklađivanja s odredbama zakona o uslugama akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva radi smanjenja administrativnog opterećenja osoba koje obavljaju edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost brišu se obveze obaveznog udruživanja u komoru. jedno s drugim ne ide, jedno s drugim stvarno ne ide, ja tumačim čisto sa pravnog stajališta. Ne ide. Drugo, treće, također temeljem Nacionalnog programa reformi za 2018. koji je usvojen na sjednici Vlade RH održano 26. travnja od 2018. godine provodi se liberalizacija tržišta usluga, on nije samo usluga, s ciljem da se između ostalog uklone regulatorna ograničenja cijena te se iz tog razloga odredbe o određivanju najniže cijene brišu. Molim vas rekao sam da meni nije ovo moje područje. Ja čitam postojeći zakon i ono što vi predlažete. U postojećem zakonu članak 18. kaže: „Najnižu cijenu rada privatnih magistara edukacijske rehabilitacije određuje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora“, sada ću dalje govoriti samo Komora, „Komora odobrava i pojedinačnu cijenu usluga svakom magistru koji obavlja privatnu praksu. Magistar koji obavlja privatnu praksu mora u prostoru obavljanja istaknuti cjenik itd.“. čemu ovakva liberalizacija tržišta za ovu djelatnost? Čime mi to rasterećujemo gospodarstvo za ovu uslugu? Meni nije jasno i stvarno mi nije jasno. Možda će mi kolega Šuker moći odgovoriti na to, ali mi stvarno nije jasno? Kada čitate prvu rečenicu, pa drugu, pa treću tu smo. E sada ono što zapravo a iz dosadašnjih rasprava kolegica i kolega proizlazi to je da smo mi ovim Prijedlogom zakona zapravo sa neobaveznim članstvom u Komori mi se zapravo odričemo sustava shvaćanja regulatornih profesija i njihovog regulatornog tijela. Ja mislim da bi vi poštovana državna tajnice trebali dobro razmisliti o ministarstvu da ovo promijenite do drugog čitanja. Toliko i hvala vam lijepa. Hvala i vama gospodine Varda. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Gospođa Romana Jerković. Nema je. Gubi pravo. Gospođa Marija Alfirev. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo još ću kratko konkretno na ova dva članka Zakona o izmjenama i dopunama objasniti o čemu se zapravo tu radi, što bi tu trebalo zapravo promijeniti uz još jedan naglasak da zaista nije dobro kada se struke, različite struke kada se zaista ponašamo ili odnosimo prema različitim strukama na ovako različit način odnosno kada recimo djelatnost socijalnog rada uređujemo kroz komore na jedan način, a djelatnost edukacijskih rehabilitatora na drugi način. Budući da imamo komore ono bi moralo biti regulirano podjednako. Konkretno o člancima. Dakle ovaj članak 1. ovih izmjena i dopunama ono što je tu ključno što bi trebalo promijeniti. Naziv radnog mjesta ili područje rada zapravo ne može biti uvjet da se ne uspostavi jedan jedinstven sustav kontrole nad radom pripadnika profesije u obavljanju regulirane djelatnosti. Dakle, to je ono što smo već do sada spomenuli bez obzira gdje radili, u kojem sustavu, u kom području radili pripadnici iste struke moraju biti objedinjeni na jednom mjestu. Stoga upisnik u imenik nadležne Komore treba biti i pravo i obaveza svih pripadnika te struke. Ono što, dakle tu je i logična potreba izgradnje sustava nadzora nad djelatnošću edukacijskih rehabilitatora i to je ja se nadam svima nam jasno. Evo vidim i kroz dosadašnju raspravu da je da je to prilično razvidno da smo svi na istom tragu i ja se zaista nadam da će se o svemu ovome razmisliti do drugog čitanja i da neće biti potrebe čak niti za pisanje amandmana i da ćemo mi već u drugom čitanju zaista imati objedinjenu struku u komori i da će komora u krajnjoj liniji imati zaista utjecaja i pravo i nadziranja, ali i priznavanja stručnih kvalifikacija i onih koji će raditi u obrazovanju. Na to se odnosi i ovaj drugi članak, znači članak 2. koji upravo o tome govori i zaista bi ga trebalo promijeniti na način da Komora, da predstavnici Komore budu u Povjerenstvu za provedbu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja obrazovanja. Ovaj konkretan tu Prijedlog izmjena i dopuna je zaista problematičan i sporan jer zapravo on govori da postoje dva regulatorna tijela. Jedan onaj koji je za sustav socijalne skrbi, drugi onaj koji je za područje školstva i zaista ako netko je završio fakultet izvan granica Republike Hrvatske i nužno je dakle i želi raditi u Hrvatskoj dakle potrebno mu je priznanje stručnih inozemnih stručnih kvalifikacija ta osoba, taj stručnjak zapravo ne zna kome će se u tom trenutku obratiti, naprosto ne zna. Ne možemo očekivati da onaj tko dolazi u Hrvatsku da će znati u tom trenutku ili se možda već nalazi u RH, ali je završio fakultet izvan granica. Kako će on znati pri kom tijelu ili kom sustavu će raditi. Što to podrazumijeva? Da bi on morao odmah u tom trenutku kada je završio fakultet znati hoće li raditi u sustavu obrazovanja, pa će otići pri ministarstvo i tamo zatražiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija ili će znati unaprijed da će raditi u sustavu socijalne skrbi, pa će otići u komoru, obratiti se komori i reći ja ću 100% raditi u sustavu socijalne skrbi. To je taj apsurd. To je apsurd ovog prijedloga. Dakle, mi smo, dakle ne mi, ali netko je dobro, dobro zakomplicirao ovu stvar. Urušio dignitet struke, urušio je dignitet komore, komore koja predstavlja krovnu organizaciju. Ali ne samo to, nego je, ponovit ću još jednom. Na dobrom je tragu da zapravo uvede nestručan rad u školama, vrtićima. Na dobrom je tragu da zaista ljudima koji su završili negdje izvan RH fakultete. Žele ovdje raditi, a ne znaju kome će se obratiti, da li im je jednostavno nejasno i da oni se zaista pitaju gdje su to došli, u kakav su to došli sustav i u kako će im u krajnjoj liniji biti kasnije raditi. mislim, razmislimo o svemu ovome jer ovo nije dobro. s tom, zapravo, molbom i željom da će se to promijeniti, ja se nadam da će doći do tih promjena. Ja bih završila ovu pojedinačnu raspravu uz još jedanput zahvalu i čestitke svim edukacijskim rehabilitatora. Mi smo ove godine proglasili i dan edukacijskih rehabilitatora 1. ožujka, s time se nadam se, dali smo jedno veliko priznanje toj struci, tim ljudima koji rade i u različitim uvjetima, rade jedan odgovoran posao, ne karitativan. I odmaknimo se od toga, ne karitativan, nego izuzetno odgovoran posao. Posao za koji se školuju 5. godina, za posao koji koji je izuzetno lijep jer on svakim danom pokazuje pokazuje u konkretnom radu koliko netko napreduje i to je zaista uspjeh. Dakle, svim tim ljudima zahvaljujem i čestitam na njihovom radu, a pokažimo mi ovim zakonom da možemo biti bolji, da možemo priznati tu struku i dati im još više priznanja. Stoga Stoga se, evo još jedanput, nadam da će se uvrstiti ove primjedbe i da će ovo što smo govorili do sada doći do onih koji o tome

Hvala lijepo kolegice i kolege. Gospođo Alfirev, ono što se nameće apsolutno iz ovog zakona, vi ste to dobro primijetili je i pitanje standarda po kojem će raditi edukacijski rehabilitatori odnosno imate situacija gdje će u pojedinim slučajevima biti nadležnost lokalnih jedinica, županija i gradova, a sa druge strane nadležnost države. Znači, radi se isti posao, iste edukacije, jedni moraju ispoštovati jedne uvjete, drugi druge uvjete. I tu bi do drugog čitanja trebalo apsolutno vidjeti kako bi se to sve skupa uskladilo odnosno kako bi bilo moguće da edukacijski rehabilitatori imaju identične standarde neovisno o tome tko su njihovi osnivači odnosno tko sa njima upravlja. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Želite odgovoriti? **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala. Točno kolega Maras. Zaista, tu ste, rekli ste suštinu ovog problema. Dakle, radi se o tome da ovaj prijedlog ide za tim da razjedini struku i da

Za jedan sustav je nadležan sustav obrazovanja, za drugi sustav socijalne skrbi, a ovim zakonom će se dodatno razjediniti jer edukacijski rehabilitatori u sustavu obrazovanja neće trebati biti upisani u komoru, neće trebati plaćati članarinu i komora neće vršiti nadzor nad radom tih ljudi. Dok, drugi u sustavu socijalne skrbi će biti obavezni biti komori. **Radin, Furio Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovana kolegice Alfirev, istaknuli ste tezu da se netko svojski potrudio zapravo stvoriti određeni kaos i degradirati struku temeljem ovog zakona. Nažalost, mislim da u ovom slučaju odgovornost leži na Ministarstvu obrazovanja. Ili zbog toga što ne razumije ili zbog toga što na jedan, ma ne, ja ću evo, reći ću da se nadam da je došlo do ovoga zbog toga što Ministarstvo obrazovanja ne razumije da će ovakvim zakonom, ne samo napraviti kaos u degradaciji struke, nego i u pristupu djeci s teškoćama u razvoju. Ovisno o tome, kojem sustavu formalno pripada njihova ustanova, neovisno o tome što radi isti posao i što Ministarstvo obrazovanja možda propustilo preuzeti nadležnost nad svim centrima za odgoj i obrazovanje pa na taj način

Hvala kolegice Glasovac, da i vi ste rekli suštinu upravo ono o čemu se radi ja se također zaista toplo nadam da je došlo do nekih komunikacijskih možda problema između resornih ministarstva i da će ovo biti zaista ispravljeno jer je zaista i paradoksalno i apsurdno i nelogično i to tako ne treba biti. biti. Zato vjerujem da će doći do nekih pozitivnih promjena i da će se stvari posložiti onako kako trebaju, to govorim iz razloga što je vidljivo da je na onih 20-tak stranica zapravo 80 stranica ostalih je bilo primjedbi. Primjedbe su bile od strane struke, od strane komore, od strane udruga, od strane centara što zapravo znači da je upitno koliko je poslušana radna skupina, članovi radne skupine u sastavljanju samog prijedloga zakona. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama gospođa Vesna Bedeković. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, moje poštovanje. Prije svega htjela bi pridružiti pozdravima studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i jednako tako i njima izraziti svoje poštovanje, i naravno poštovanje prema tome što već za vrijeme svojih studijskih dana se zanimaju za problematiku njihove struke, a to je već jedan od dokaza da zanimanje edukacijskog rehabilitatora nije samo struka i nije samo zvanje i nije samo zanimanje već je poziv i ne može to biti svako. Edukacijski rehabilitatori su ljudi koji rade s najranjivijom skupinom populacije sveukupne, dakle naše djece i prema tome dakle već od prvih trenutaka svoja studiranja odlučuju se za poziv koji je vrlo odgovoran i za poziv kao što sam rekla na početku koji ne može kompetentno, stručno i s ljubavlju raditi svako. No, vratimo se na početak ja ću samo ponoviti, evo vidimo svi i uočili smo u čemu je i koje su zapravo točke prijepora i odmah ću na početku reći da smatram kako ove prijeporne točke do drugog čitanja je doista ja vjerujem moguće riješiti uz jednu kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju. Dakle, kao što su već kolegice i kolege dosada koji su iz lagali rekli, dakle potreba za izmjenama dakle Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti koji je u Hrvatskoj prvi put stupio na snagu 2011. godine, zapravo usklađivanje sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz 2015. godine i naravno evo kao što je rečeno upoznati smo s time i sad nam je već jasno da je već tijekom javnog savjetovanja su bile dakle brojne reakcije struke prije svega zbog odredbe da Hrvatska komora edukacijskih rehabilitarora daje, dakle joj se javna ovlast za vođenje postupka priznavanja inozemnih kvalifikacija za ovu struku, osim za magistre edukacijske rehabilitacije u predškolskim i školskim ustanovama, dakle kad kažem školskim mislim na ustanove osnovne i srednje struke što evo dakle implikacije, dakle ovakve odredbe će biti činjenica da doista jedan struke ostaje izvan a to su upravo edukacijski rehabilitatori koji rade u predškolskim ustanovama odnosno u osnovnim i srednjim školama i evo na taj način se zapravo utjecaj komore kao strukovne organizacije zapravo na neki način posredno udaljuje od kao što je to već bilo navedeno otprilike 2/3 struke koja radi, dakle struke edukacijskih rehabilitatora koji rade u našim odgojno obrazovnim ustanovama i ustanovama radnog i predškolskog obrazovanja dok je ostali dio struke dakle obuhvaćen regulatornom djelatnošću komore. Naravno, ja bi se sad opet vratila i naravno svi smo se sad, koji god smo o tome raspravljali dosada na ovaj način složili da evo do drugog čitanja na ovoj problematici potrebno poraditi jednako tako kako i na problematici imenika, upisa u imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora gdje jednako tako kao i u prvom slučaju iznimku čine edukacijski rehabilitatori koji rade u predškolskim i školskim ustanovama koje se prema ovom prijedlogu dakle izostavljaju i zapravo nemaju obvezu upisivati se u imenik komore čime doista ja bih se složila s tim da to možemo interpretirati na način da doista ovakvim rješenjem radimo podjelu struke edukacijskih rehabilitatora prema tamo gdje su zaposleni, dakle prema mjestu svog zaposlenja što ja osobno mislim da nije dobro jer struka je struka i mora biti struka sa svim svojim kompetencijama bez obzira na to gdje ti stručnjaci radili. Ja ću se sad kratko koliko mi vrijeme dozvoljava samo vratiti u školu, dakle u onaj dio populacije edukacijskih rehabilitatora koji kao stručni suradnici kao što je ovdje naglašeno i oni doista jesu stručni suradnici rade u našim školama dakle, učenicama s teškoćama koji su uključili u redoviti sustav, bilo da rade unutar škole s učenicima s teškoćama koji su u posebnim, dakle, odijeljenima ovisno o stupnju teškoće. Ono što imam potrebu ovdje naglasiti pod jedan, dakle, učitelj, profesor, nastavnik, predmetni, razredna nastava, predmetna nastava koji predaje svoj predmet, doista nije podučen i nema kompetencije jer tijekom svog inicijalnog obrazovanja doista to nije fokus njegovog obrazovanja, nije poučen raditi s učenicama s teškoćama. I stručna služba, bilo da se radi o psihologu, o pedagogu, o logopedu ili o edukacijskom rehabilitatoru mu je izuzetno bitna, da mu pomogne. Da mu pomogne i da na kompetentan način odgovori izazovu rada s učenicima u teškoćama. Jer, što je cilj? I što treba biti u fokusu i što treba biti u centru pozornosti. Učenici, djeca, bez obzira tko s njima radio, a nije nam svejedno tko s njima radi. S njima mora raditi struka, struka koja je vrlo specifična i struka koja će moći i koja mora odgovoriti na sve potrebe učenika, rada s učenikom s teškoćama na jasno definiran i kompetentan način. Dakle, prije svega kao pomoć učitelju, u redovnom sustavu osnovnih i srednjih škola, pa i vrtića. Dakle, cilj nam je inkluzija, uključivanje učenika s teškoćama u sustav obrazovanja, tamo gdje je to moguće i do razine do koje je to moguće. S druge strane, kod težih slučajeva da bi se olakšao rad s takvim učenicima, dakle, ovisno o stupnju njihovih teškoća, učenici se, dakle, s njima se radi u posebnim razrednim odjelima ili učenici pohađaju ostale, dakle, centre, dakle, centre izvan školskih institucija u kojima se radi, dakle, jednako tako na specifičan način. I sad imamo situaciju da jedne kriterije, zapravo, imamo za sve one edukacijske rehabilitatore koji rade u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i sve one ostale koji rade u svim ostalim institucijama, a cilj su nam, dakle, učenici, cilj su nam djeca i cilj nam je kompetentan pristup takvim učenicima. Tako da mi se čini da bi tu, a samim tim što imamo trend da nažalost sve više i više nam se učenika u školama pojavljuju sa čitavom lepezom, čitavim spektrom različitih teškoća. Utoliko više edukacijski rehabilitatori, pored psihologa, pored pedagoga, pored logopeda, su bitni stručnjaci u sustavu i o njima itekako treba povesti računa. Samo ću spomenuti kratko u jednoj rečenici, nemojmo zaboraviti da smo usvojili Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji jasno treba propisati kvalifikacije, pa i za edukacijske rehabilitatore koji će biti u skladu s potrebama tržišta rada. Smatram da propisivanje ovih kvalifikacija će u velikoj mjeri pomoći da se neki od ovih problema riješe. I na kraju, smatram da do drugog čitanja ovu problematiku možemo riješiti i da, naravno, pri tom razumijem i potrebu i nužnost i važnost utjecanja i nadziranja Ministarstva znanosti i obrazovanja nad, dakle, i stručnim suradnicima koji rade u osnovnoj i srednjoj školi i u vrtićima, ali jednako tako moramo shvatiti i razumjeti važnost osnaživanja i podupiranja komore kao strukovne organizacije. I smatram da se uz jednu kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju ova problematika može riješiti i stoga, evo i vama, gospođo državna tajnice upućujem zamolbu da se do drugog čitanja proba naći kvalitetnije rješenje koje će zadovoljiti i jednu i drugu stranu. Smatram da je to moguće. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imate dvije replike gospodina Panenića. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Bedeković, upravo iz vašeg izlaganja zapravo nameće se i ključno pitanje, a to je da li su ta djeca, zapravo djeca kojoj želimo pomoći ili oni samo dobiju dijagnozu. Znači, djeca nam se pojavljuju u školskom sustavu gdje učitelji koji nemaju, kao što ste rekli, svoj kvalifikacije, zapravo pokušavaju napraviti ono što oni znaju najbolje, a to je propustiti tu djecu da prođu. Al to ne znači da je to najbolje za samu djecu. I upravo onda dođemo do ključnog problema. Netko treba sustavno djelovati na to da se osiguraju sredstva za stručne ljude koji trebaju se baviti temama koji mogu prepoznati, koji imaju metodologiju rada na kraju jer to nije nešto što se nauči na tečaju koji traje 20-tak dana, nego mora biti usustavljeno i mora biti osigurana sredstva. Dolazimo do osnivača, to su županije koje bi zapravo trebale onda imati ili decentralizirana sredstva ili neka svoja koja bi upravo zato…/Govornik se ne razumije/…jer mi stvaramo onda ljude koji kasnije postaju problem sustavu u svojoj, da kažemo, kasnije životnoj dobi. Hvala lijepo. Imamo odgovor. Izvolite. stručnih službi na razini osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova sa timom stručnjaka. Dakle, koji će upravo učitelju, nastavniku, profesoru koji naprosto nije obučen za to, pomoći u radu s takvim učenicima. Dakle, ekipiranju školskih timova koji čine i pedagog i psiholog i logoped i edukacijski rehabilitator, u svakom slučaju, društvo za, dakle, dakle, ekipiranje timova, za njihovo financiranje bilo na razini osnivača, bilo na razini razine države, dakle, a ključna riječ je sustavno, ovom problemu mora pristupiti i svakako naći rješenje jer imao masu škola koja do sada, nažalost, nemaju ekipirane timove sa stručnjacima, stručnim službama. **Radin, Drugu repliku ima gospodin Žagar, ovo je odgovor na repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Bedeković, naravno s obzirom na vaš dugogodišnji rad u sustavu odgoja i obrazovanja izrekli ste možda najbitniju stvar a sada ste u replici podcrtali ne samo da mnoge škole nemaju timove, mnoge škole nemaju uopće stručne suradnike. To su veliki problemi, sam sam radio dugo u tom sustavu i doista kompetencije koje ti trebaju, ne možeš, nisi ih stekao svojim osnovnim obrazovanjem i tu treba pomoć stručnih suradnika. I zato vaša intencija, vaše rasprave koju potpuno podržavam je u tom smjeru da svaki mladi čovjek koji stekne diplomu mora uz tu diplomu steći sva prava koja mu po zakonu pripadaju. Ni jedna strukovna udruga, pa čak ni komora, ne smijemo smanjivati ta prava. Čak štoviše moramo pomoći da svoja prava još više ostvari poštujuću naravno pravilo toga. U tom smislu ne bi trebalo biti sukoba, tu se s vama slažem i Ministarstvo rada, pardon, ministarstvo

Ovako ću reći kolega, ja vjerujem i smatram da je rješenje moguće naći, jednako tako vjerujem u dobre namjere i jednog i drugog ministarstva i jednog i drugog ministarstva i upravo iz tog razloga i pozivam na kvalitetnu, dvosmjernu komunikaciju između svih dionika i čvrsto vjerujem da je ovu problematiku do drugog čitanja moguće riješiti. Hvala vam lijepo na replici. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sljedeću osobnu ili pojedinačnu raspravu ima gospodin Zmajlović. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Evo moje mišljenje je da ovaj prijedlog zakona je duboko nepravedan prema jednoj profesiji, to je profesija edukacijskih rehabilitatora. I umjesto da jačamo profesije koje su kao što je poznato i kao što su moj i prethodni govornici i to rekli da je ta profesija zapravo deficitarna i da u sustavu i odgoja i obrazovanja ali i u drugim sustavima gdje je profesija edukacijskih rehabilitatora zaista potrebna da dakle njih ne nedostaje. I mi šaljemo dakle ovakvim prijedlogom zakona jednu poruku da zapravo ne želimo da to bude regulirana djelatnost, regulirana profesija, već zapravo dijelimo i ukidamo jednakost pripadnika ove profesije, dakle edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti dakle izdvajajući ih prema radnom mjestu. Dakle takvog primjera zapravo nema ni u jednoj, ako tako možemo reći sličnoj profesiji, od psihologa, pa čak imate u raspravi koliko sam vidio u javnom savjetovanju i prijedlog Zakona o socijalnoj pedagoškoj djelatnosti gdje zapravo i tu profesiju ako stavljate pod ingerenciju naravno jedne komore, intencija je da se ona udruži u komoru da komora ima značajne javne ovlasti da zapravo vodi brigu i o stručnom usavršavanju ali i o tome da zapravo ta djelatnost se obavlja po najvećim mogućim standardima, stručnim standardima. Da bih to potkrijepio je zapravo, mogu zapravo i obrazložiti ono što se i člankom 8.-im ovog zakona po mojem mišljenju radi jedna zapravo diskriminacija dakle kojom se kaže da su edukacijski rehabilitatori zaposleni u nadležnosti ministarstava za poslove socijalne skrbi, zdravstva kao i nositelji samostalne profesije, profesionalne djelatnosti, dakle oni nisu izjednačeni sa pravima pripadnika iste profesije pri pristupu obavljanja edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti u ustanovama odgoja i obrazovanja. Dakle, ovi prvo spomenuti moraju zadovoljiti uvjete za obavljanje djelatnosti sukladno općim i posebnim propisima nadležnih ministarstava kao i propisanim uvjetima nadležne strukovne a potonji se iz toga izdvajaju kao iznimka iako su dakle iste profesije. Dakle to smatram da je to duboko nepravedno i zapravo nije dobra organizacija kada gledamo općenito ovu djelatnost. Dakle ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti je u dijelu koji bi jamčio inicijalnu svrhu. Dakle, osnovna intencija ovog zakona je bila da se cjelovito i jedinstveno uredi djelatnost edukacijskih rehabilitatora što je naravno jedan od važnijih preduvjeta da se što prije i što brže i kvalitetnije implementira nacionalna politika socijalnog uključivanja djece sa teškoćama kao i osoba sa invaliditetom. Dakle ovakav prijedlog u formalno pravnom i sadržajnom je nesrazmjeru i koliziji sa istom navedenom ovom svrhom. I iz tog razloga smatram da je dobro da u ovom prvom čitanju još jednom naglasimo i damo priliku predlagatelju da zajedno sa relevantnim dionicima, dakle sa predstavnicima komore edukacijskih rehabilitatora, sa stručnjacima, predstavnicima fakulteta edukacijsko rehabilitacijskog dakle fakulteta i sa ostalim članovima i radne skupine, dakle i ministarstva da se još jednom razmotre sve ove primjedbe u kojima mogu reći da smo više-manje čak i klubovi su više-manje, možemo reći da imaju neki zajednički nazivnik da se svi slažu da je ova primjedba nešto što na neki način drži vodu i što otvara prostor predlagatelju zapravo da do drugog čitanja povuče jedan ovakav prijedlog koji će nanijeti trajnu štetu ovoj djelatnosti, ovoj profesiji i mislim da je to loša poruka i za sve one mlade ljude koji su se odlučili studirati na tom fakultetu i za ovaj smjer jer dajemo poruku zapravo da ulaze u jednu neizvjesnost, u nedefiniranost i da je vrlo upitno kako će biti i u budućnosti kvalificirano i kako će biti vrednovano to radno mjesto odnosno ta profesija. Iz tog razloga ne mogu podržati ovakav prijedlog i apeliram da se do drugog čitanja ova nepravda ispravi. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imate dvije replike. Prvo će replicirati gospodin Maras. Hvala lijepo Zmajloviću, u vašoj raspravi ste apsolutno precizno kirurški detektirali probleme koji su se našli u ovom zakonu, jer se radi o jednoj profesiji koja je prevažna za naše društvo, a koja se nažalost nedovoljno cijeni. Kada pogledamo kolike su plaće tih ljudi ikakav je njihov status u biti vidimo i kakvu poruku šalje Vlada Republike Hrvatske i društvo vezano uz posao edukacijskih rehabilitatora. I kada vidimo da za puno radno vrijeme njegovatelji dobivaju između 4-5,5 tisuća kn, pitanje je da li je to plaća dostojna onoga što oni rade i koliko doprinose našem društvu i našoj djeci i svemu onome što naravno, toj djeci je u životu potrebno. I zato u potpunosti podržavam vašu zbilja konstruktivnu i temeljitu raspravu, da se te nelogičnosti do drugog čitanja isprave, ali isto tako da poboljšamo standard edukacijskih rehabilitantima. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Mihael (SDP)** Hvala lijepo evo kolega Maras drago mi je da i vi pretpostavljam iz posebnog iskustva možete govoriti iz okruženja vašeg bližeg, znam da se u vašoj obitelji, dosta ljudi, osoba bavi sličnim poslom, pa možete to i na ovaj način i potkrijepiti, a ja se apsolutno s vama slažem. Ne želim vjerovati da postoji neka skrivena namjera, da se ovakva nepravda čini. Želim vjerovati da je to možda neko nerazumijevanje, za koje postoji dovoljno vremena, da će se evo, do drugog čitanja sve razbistriti i da ćemo na ovim klupama imati prijedlog koji će ne oslabiti ovu profesiju, već ju dodatno i ojačati i osigurati ravnopravan položaj na tržištu rada, odnosno još bolji što zaslužuje. Hvala lijepo.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Zmajlović, jako ste lijepo spomenuli, ono što je također važno, a to su naši mladi, mladi koji studiraju edukacijsku rehabilitaciju i evo, imamo i studente tu su prisutni i prate ovo što mi govorimo i zato mislim da je zaista odgovornost nas svih kakav ćemo mi zakon donijeti, jer upravo tom zakonu, dakle, oni će znati kakva ih sudbina čeka, gdje će moći raditi, koliko će biti vrednovano to što oni sada studiraju i koliko će biti vrednovano, to na koji način kada uđu u svijet rada. Jer ako ih već u ovom zakonu, koji je tu, odvajamo razdvajamo,

Hvala lijepo. Kolegice Alfirev apsolutno se slažem s vama i koristim priliku da pozdravim studente i studentici edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta koji nas, pretpostavljam prate i slažem se da i ponoviti ću i ono što sam rekao, da je izuzetno važno da ovakvi zakoni, koji se nalaze u raspravi u Saboru i koje Sabor donosi da šaljemo loše negativne poruke prema određenim profesijama. Dakle, radi se o istom fakultetu gdje imate nekoliko tri glavne profesije, jel tako, tu su i logopedi i socijalni pedagozi, koji imaju na jedan način uređen sustav, dakle, čvrsto komorski zatvoreno, a edukacijski rehabilitatori, to ovim prijedlogom zapravo nemaju. I nitko nema, i ne da je ovdje relevantan odgovor na to pitanje, zašto to radim. Dakle isti fakultet, tri smjera, tri različite profesije, možda podjednako teške i zahtjevne u radu i praksi. Ne znam to osobno, ali imam poznajem puno ljudi koji se time bave, zaista zahtjevna profesija

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Mislim da je vaše ministarstvo uputilo a ne ovo je Ministarstvo zdravlja, jedan je zakon koji regulira psihološku djelatnosti, a drugi je vaš zakon koji treba regulirati socijalnu pedagošku djelatnost i ovaj predmetni zakon o kome danas raspravljamo. Ono što se nameće kao nelogičnost, već i pri prvom pogledu na ova 3 zakona je sljedeće, da će psiholozi i socijalni pedagozi, neovisno o tome, u kojoj ustanovi rade, a uzimajući u obzir samo činjenicu djelatnost kojom se bave biti odgovorni za svoj stručni rad i nadzor nad njihovim radom i potrebu upisa u upisnik zapravo sukladno njihovoj djelatnosti, biti će odgovorni jedino i isključivo strukturnoj komori. Zakon koji vi danas ovdje predlažete je jedina iznimka, zaposlenici, edukacijski rehabilitatori, odnosno, edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti, koji obavljaju završili su iste fakultete obavljaju taj stručni posao, će se podijeliti ovisno o ustanovi u kojoj rade. Ako rade u obrazovnoj ustanovi, za njihov rad, nadzor nad njima, stručni nadzor nad njima, biti će nadležno Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a ukoliko rade u sustavu socijalne skrbi, nadležnost nad njima imat će, što je i logično, strukovna Komora. To je po meni duboko, ne ne samo nepravedno, nego duboko konfuzno i nepotrebno unošenje nereda u jedan sustav, u jednu grupaciju, strukovnih djelatnika. Ono što je još veća nelogičnost je da su Ministarstvo socijalne politike, odnosno Ministarstvo socijale, sad ću to reći kolokvijalno jer se stalno mijenjaju njegovi nazivi a zapravo godinama se provlači taj problem, i Ministarstvo obrazovanja, propustili regulirati određene stvari, pa i ja snosim dio odgovornosti za to, propustili smo regulirati određene stvari. Pa vi danas imate Centre za odgoj i obrazovanje u koje idu djeca s teškoćama, koji su iz nekog razloga, nelogičnog, neutemeljenog, pod ingerencijom Ministarstva socijale, opet ću reći kolokvijalno, jer su bila različita Ministarstva kako su se zvala, a druge takve ustanove su u sustavu, pod nadležnošću Ministarstva obrazovanja. Vi ćete sad, ovim Zakonom, znači tu nema logike, mi to nismo uspjeli riješiti, postojale su pravne peripetije i ja se nadam da će neki ministar, možda i u ovom mandatu ili kasnije, te peripetije izaći iz njih, i sve zapravo staviti pod jedan krov, jer djelatnost koju oni obnašaju je ista, u njih idu djeca s teškoćama u razvoju, po posebnim programima, u tim Ustanovama se provodi obrazovanje, ali i ovaj dio, kako bih rekla boravka, što ima veze sa sustavom socijalne skrbi. E sad, što vi ovim Zakonom radite? U takvom nezgrapnom sustavu kojeg imamo, znači to je još dodatni argument da promijenite svoj stav između prvog i drugog čitanja, imate primjerice jedan Centar za odgoj i obrazovanje kojeg su polaznici djeca s teškoćama u Šibeniku, njemu je nadležno Ministarstvo socijalne skrbi, a drugi Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, njemu je nadležno Ministarstvo obrazovanja. I sad, djelatnik edukacijski rehabilitator u Šibeniku mora biti upisan u Komoru, mora plaćati članarinu Komori, mora prolaziti stručna usavršavanja koja Komora propisuje, mora, njegov stručni rad je pod nadzorom Komore, edukacijskih rehabilitatora odnosno edukacijsko rehabilitacijskih djelatnika. A ovaj u Čakovcu, ništa od toga ne mora, iako oni zapravo rade isti posao, njihova ista struka, i oni svoje profesionalno znanje, vještine i kompetencije daju na uslugu sustavu odnosno djeci s teškoćama. To nije normalno, i to nije logično, al’ to je samo jedan dodatni argument, to ne smije biti ključni argument. Ključni argument je ovaj koji sam vam rekla. Znači vi u sustavu imate psihologe, vi u sustavu obrazovanja imate pedagoge, vi u sustavu obrazovanja još uvijek imate 30 socijalnih radnika, imate socijalne pedagoge. Svima njima je zajedničko jedno, a to je da su pripadnici jedne strukovne Komore, da je logično da u toj strukovnoj Komori zapravo se reguliraju određena pravila struke, unapređuju pravila struke, i da ne možemo izbrisat činjenicu da su se ti ljudi profesionalno usmjeravali za isti posao. E sad, je li njih životni put odveo u područje obrazovanja ili područje socijalne skrbi, ne smije biti relevantan faktor za utvrđivanje njihovog daljnjeg napredovanja, rada u struci, jer oni ostaju struka koja jesu, samo svoje stručne usluge pružaju različitim sustavima. Drugo, kada govorimo o reguliranim profesijama, mi smo imali jako puno problema kao država, jer smo na neki način dočekali nespremno ulazak u Europsku uniju i Direktivu slobodnog trgovanja uslugama, i svi smo se skupa u svim Ministarstvima morali prilagođavati tome, da moramo osigurati svakoj osobi koja dolazi iz inozemstva odnosno iz Europske unije, da joj omogućimo da sukladno svome obrazovanju nađe posao i u Republici Hrvatskoj. I svi mi u Ministarstvima smo morali nalaziti puteve i propisati regulative kako ćemo provjeriti njihovo, što su uvjeti koje ćemo utvrditi, da moraju zadovoljiti poznavanje hrvatskog jezika, koje su to stručne kompetencije koje moraju zadovoljiti, koje moraju biti usklađene ili slične onima u Hrvatskoj i koje su još dodatne kompetencije, u recimo savladavanju jezika kojeg moraju usavršiti da bi raditi u hrvatskim bolnicama, hrvatskim školama, hrvatskim centrima za socijalnu skrb, i tako dalje, i tako dalje. Edukacijski rehabilitatori su isto tako, to je regulirana profesija, i oni, postoji postupak priznavanja inozemnih, ne obrazovnih nego stručnih kvalifikacija, jer su oni širi pojam od inozemnih, neka osoba dolazi iz inozemstva i želi ući, ima pravo ući u sustav rada, na tržište rada u Republici Hrvatskoj, e sad mene zanima, kako će ta osoba ako imamo 2 regulatorna tijela u priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kome će se taj edukacijski rehabilitator koji dolazi iz inozemstva obratiti? Hoće li se obratiti Komori ili Ministarstvu obrazovanja, da mu se prizna inozemna stručna kvalifikacija što mi kao Republika Hrvatska njemu moramo osigurati inače plaćamo penale i kazne? Kome će se on obratiti ako on još uvijek ne zna u kom segmentu tržišta rada u Republici Hrvatskoj će završiti? Hoće li završiti u sustavu obrazovanja ili će završiti u sustavu skrbi ili ćemo ga siliti da ide i u Ministarstvo obrazovanja i u Komoru da bi dobio 2 nekakve, mislim, to je naprosto, poštovana državna tajnice, nelogično, i nije dobro, i ovo nije naprosto put. Mi imao raznih nedostataka u djelovanju raznih Komora, počevši od Hrvatske gospodarske komore, pa onda na dalje i vrlo često postoji nepovjerenje javnosti prema Komorama, jer se stječe dojam da jedini smisao njihovog postojanja je zapravo uzimati novce od članarine i trošiti ih manje ili više transparentno. Ali hajmo drugim pristupom, nemojmo gledati da se Komora ovdje bori samo za dio nekakvog svog kolača, za nekakve članarine, za nekakve nuždu, da ne znam provode, stručne ispite, gledajmo to kako reformirati i rad Komore, prisiliti ih da prisiliti ih da rade na unaprjeđenju svojih usluga da zaista skrbe o unaprjeđenju struke ali dajmo struci da da provodi nadzor i da unaprjeđuje struku. Ovim zakonom vi zapravo kažete da je komora nadležna ocjenjivati stručne kompetencije za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti i izdavati osiguravajuća odobrenja za pristup reguliranom tržištu samo pod određenim uvjetima i ovisno o tome gdje će se zaposliti, to nema logike. Struka je struka, a posao u kome ćete završiti gdje ćete davati svoje stručne kompetencije je nešto potpuno drugo ali ovdje su se malo pobrkali lončići. Ja apeliram na vas da zapravo razmotrite predmetna rješenja koja, iako ja zaista mislim da ovdje nije problem utoliko u vašem ministarstvu nego u radnoj skupini u kojoj se nisu mogli usuglasiti stavovi Ministarstva obrazovanja i nadležne komore i u ovom prijedlogu zakona prelomilo se preko leđa komore u korist Ministarstva obrazovanja, a bojim se da Ministarstvo obrazovanja nije shvatilo poantu priče. Alfirev je tražila repliku. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala. Kolegice Glasovac, evo ja ću se referirati na ovo vaše zadnje zapravo na značaj uloga pa i shvaćanje komora u našoj državi. Nažalost zbog nekih slučajeva, komore su zapravo došle na loš glas međutim htjela bih vam isto tako naglasiti da strukovne komore u ovom slučaju, Komora edukacijskih rehabilitatora zapravo radi volonterski svih ovih 6 g., rade u uvjetima koji zapravo nisu takvi kojima kojima ste spominjali u nekim drugim slučajevima stoga da zapravo se na njih odnosi potreba. Htjela bih još vas pitati, što je sa svim ovim, kad ste govorili o priznavanju inozemni stručnih kvalifikacija a u medijima često piše da su naše škole prepune logopeda iz Međugorja?

Činjenica jest da obrazovnom sustavu postoji, da obrazovni sustav vapi za stručnim kadrovima i edukacijskim rehabilitatorima. Činjenica je isto tako da naši fakulteti nažalost upisuju samo 55 čini mi se, 55 ljudi godišnje na fakultete. Činjenica jest da ljudi idu linijom manjeg otpora, odlaze u Međugorje i tamo završavaju nekakve kratke tečajeve, ja ću se usuditi reć jer to traje 2 g. u odnosu na ovih 5 g. i onda šta rade, ulaze u obrazovni sustav. Znate zašto? Zašto što ih komora ne mora identificirati, ne mora uopće dati nikakvo odobrenje za njihov rad i Ministarstvo obrazovanja na temelju ne znam čega, procijeni i da zeleno svjetlo da oni mogu ući u sustav nakon što su završili tečaj u Međugorju u 2 g. a naš sustav vapi za takvim ljudima, naš sustav ne proizvodi dovoljan broj edukacijsko-rehabilitacijskih djelatnika. To je Hvala. Idemo dalje, gotovi smo sa replikama, jel' da? Idemo dalje, gospodin Maras imat će pojedinačnu raspravu. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Iz dosadašnje rasprave je evidentno da je ovaj zakon u prvom čitanju potrebno ga je dobro raspraviti, do drugog čitanja mnoge stvari korigirati, evo kolegice i Glasovac i Alfirev su u svojim raspravama dotakle te glavne probleme vezano i uz određene standarde, edukaciju, kontrolu jer tu se ne radi o bilo čemu, tu se radi o jednoj vrlo vrijednoj profesiji koja je potrebna i našem društvu i koja se nažalost nedovoljno cijeni i nedovoljno vrednuje u RH. Ja se također slažem da nažalost ministarstvo koje bi također trebalo biti značajno uključeno u cijeli proces i donošenja ovoga zakona, tu nije dalo svoj najveći doprinos, radi se o Ministarstvu znanosti i obrazovanja i ovi problemi određenih standarda odnosno edukacije ljudi i mogućnost da netko nema određena znanja i kvalifikaciju a ipak se bavi tom profesijom u RH, mislim da do drugo čitanja ga treba otkloniti odnosno da trebamo onemogućiti bilokakvu improvizaciju i bilokakav mogući razvoj događaja koji će ići na štetu naše djece i naravno osoba kojima edukacijski rehabilitatori trebaju. Sa te strane i uloga komore nije kao i u nekim drugim komorama jer mi imamo dosta parazitskih komora u RH, komore komore poput gospodarske komore, obrtničke komore, koje sisaju nažalost naše poduzetnike i obrtnike su jedno i imaju vrlo negativnu ulogu u našem društvu dok ove komore, stručne komore koje se rekla je kolegica Alfirev, dosta često i volonterski, bez neke naknade ali uz želju struka na neki način napreduje, da se određeni standardi poštuju su korisne i treba ih osnažiti i treba tražiti da se bez obzira na ustanovu, na razinu da li je pod državom ili da je pod gradom ili županijom, da se ti standardi poštuju odnosno da uvijek imamo sigurnost da ljudi znaju svoj posao i da su akreditirani za određene stvari. Jedno je kada završite fakultet u gradu Zagrebu ili na Sveučilištu u gradu Zagrebu a drugo je kada steknete diplomu kao što je rekla kolegica Glasovac u Međugorju i kada se sa te strane ne može sa sigurnošću znati da je osoba kompetentna da se time bavi. Ona poruka koja posebno zaprepaštava je poruka koju šalje Vlada RH, ove godine smo već imali nekoliko rasprava oko statusa ljudi koji se bave tim poslom i smanjenja određenih materijalnih prava u sustavu materijalnih prava u sustavu. Ja upravo suprotno nego šta to je bila tema ove godine. Mislim da te ljude treba više nagrađivati, da treba više u njih ulagati jer svi mi koji imamo primjerice u obrazovnom sustavu djecu, susrećemo se sa njima kroz razrede ili vrtiće svoje djece i vidimo u biti koliko oni vrijedno i savjesno rade svoj posao i koliko su u biti potrebni potrebni našem obrazovnom sustavu. I onda poslati poruku da će plaća ili materijalna prava tih djelatnika biti nekoliko stotina kuna manja, a za sve drugo imamo novaca, je pa gotovo nevjerojatno. Znači, tamo gdje se treba u RH ulagati u pravilu se ne ulaže, a tamo gdje ne treba ulagati i gdje se jednostavno beru glasovi, tamo se ulaže bez obzira i ne razmišljajući o tome šta je ukupno za naše društvo dobro i zato bi ja volio da je ovdje državna tajnica i svi oni koji se o tome brinu, ministrica Murganić, ministrica Divjak, a na kraju krajeva i premijer Andrej Plenković jasno kažu i stanu iza te struke i na neki način da se poboljšaju materijalna prava materijalna prava tih ljudi, da se osiguraju sredstva koja su dostatna za primjerice škole ili obrazovne institucije jer dosta često se dešava da oni ne mogu zaposliti dovoljan broj ljudi zbog toga što nemaju dovoljno sredstava i uvijek imamo problema oko toga u sustavu i vrlo je jasno potrebno reći da RH želi više izdvajati u tom smjeru odnosno da nam je to jedan od prioriteta koji bi trebali imati kao zemlja jer se jednostavno to ne može podređivati nekim drugim interesima koji su, nažalost, Vladi koja je sada na djelu, preči nego što je to ova struka ili ulaganje u ovu struku kroz naše obrazovne institucije. snažno zalažem da se do drugog čitanja isprave sve ove nelogičnosti u zakonu, da se osnaži uloga same struke, komore, da se ujednačuje kriteriji ovisno o nadležnosti institucija da li se radi o državnoj instituciji odnosno ministarstvu koje je nadležno ili općini, županiji ili gradu i da jednostavno se te stvari isprave. I dobro je u dva čitanja, ja sam uvjeren da ćemo u međuvremenu uspjeti doći do najboljeg mogućeg rješenja. Dobro je saslušati kolegice koje se time, kao kolegica Alfirev, bave ili su se bavili prije nego što su postali zastupnici ili zastupnice u HS jer ljudi imaju neposredna iskustva. Tu je i kolega Sladoljev koji je radio u školi. Također ima određena neposredna iskustva i treba saslušati sve one kvalitetne prijedloge koje će ovdje zastupnici reći i koji će omogućiti da na kraju imamo kvalitetniji zakon i da na kraju krajeva naše društvo od toga ima što veću korist. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Gospođa Glasovac je tražila repliku. u povojima u RH, a prijeko potrebna našem obrazovnom sustavu. Negdje sam pročitala podatak da svako treće dijete ima poteškoće u govoru, a da na svakih 5 tisuća djece imamo jednog logopeda. Logopedi su zasebna profesija, ali neizostavni kada govorimo o potrebi ovakvih stručnih radnika u našem obrazovnom sustavu i o potrebi mudre politike upravljanja ljudskim potencijalima. Znači da hrvatski obrazovni sustav isporučuje dovoljan broj kadrova, između ostalog, i hrvatskom obrazovnom sustavu, što bi sigurno bili edukacijski rehabilitatori, a ne da imamo ovakve slučajeve da moramo uvoziti radnu snagu iz drugih država, dok naši ljudi hodaju nezaposleni ulicama RH. Ili s druge strane da moraju ići u Međugorje na kratki dvogodišnji tečaj jer naprosto ne upisuje se dovoljan broj ljudi, ne mogu se ovdje upisati. Gordan (SDP)** Siguran sam u ovu tezu koju ste rekli da nedostaje stručne i, ja bi rekao kvalitetne i obrazovane radne radne snage u RH u ovom području jer tom svjedočimo gotovo svake godine kada se ta tema povede negdje početkom školske godine, a onda svjedočimo i o tome da država baš ne ulaže previše novaca, da su tu uvijek neki problemi. Tako da, još jednom ću reći, tome ne posvećujemo dovoljno pažnje. Po tome se vidi ovo sve što danas ovdje raspravljamo. Nelogičnostima kada treba nešto politički riješiti šta je, nažalost, važno za vladajuću stranku, to se rješava preko koljena i na brzinu, a ovakve stvari godinama se, na žalost, ne rješavaju. Još jednom kažem, materijalna prava tih ljudi se, u godinama kada ide bolje smanjuju, što je u potpunosti nelogično. Idemo dalje. Gospođa Sonja Čikotić, pojedinačna rasprava, izvolite. **Čikotić, Sonja (Nezavisni)** Poštovane kolegice i kolege. Imali smo kroz ovu argumentiranu i kvalitetnu raspravu dosta prilike čuti, od isto kolegice Alfirev, koja je eto imala i prethodno iskustvo rada u toj profesiji. To nije samo zanimanje, to je poziv. Biti edukacijsko rehabilitacijski, znači, stručnjak, posvetiti život toj struci, znači zapravo prihvatiti jedan poziv da pomažeš onome onome kome je pomoć potrebna. Danas mnogi mladi ljudi žele zapravo odvažiti se za taj poziv i obavljati ih tijekom cijelog svog radnog vijeka. No međutim, RH nema dovoljne kvote upisa za to zanimanje iako tržite rada njih traži. Sam zakon potrebno je značajno unaprijediti do drugog čitanja jer su na isti stigle brojne primjedbe i to kroz očitovanje komore, kroz rad udruga, kroz pojedinaca. Velik broj zainteresirane javnosti putem javnog savjetovanja, a ministarstvo nadležno nije se odvažilo čak ni kroz javnu raspravu detaljnije obrazložiti zašto se odbijaju prijedlozi stručnjaka. Takav način izrade zakona povećava nepovjerenje struke u dosege i ciljeve donošenja zakona. Navedeni su problemi sa radom komore, priznavanju inozemnih diploma koje su povezane s tržištem rada i činjenicom da edukacijsko rehabilitacijska djelatnost je ona regulirana u RH. Naime, problemi se odnose i na odnos prava zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja dovodeći zaposlenik u nepovoljniji položaj ovisno o mjestu rada odnosno izabirom njihovog budućeg poslodavca. Ministarstvo molimo da se pripremi za drugo čitanje, da doradi ovaj prijedlog zakona da izvrši konzultacije s akademskom zajednicom koju je podijelila, a nije trebala biti podijeljena, predstavnicima strukovnih udruga i komorom te da uvaži sve specifičnosti rada profesije čiji se rad reflektira na tisuće djece i mladih u RH kao i na tisuće osoba smještenih u različite institucije koji svakodnevno ovise upravo o osposobljenosti ove profesije. Hvala. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa, kolegice Čikotić vi ste ovdje rekli nešto na šta ja očekujem da će se i državna tajnica očitovati. radi se o tome da javna rasprava nije samo da bi se formalno ispunila i da bi netko tamo mogao određene primjedbe davati. Nego želimo čuti na koji način je provedena javna rasprava, kako se ministarstvo očitovalo zbog čega i imate i tu nedoumicu odnosno i oni koji su zainteresirana javnost nisu dobili prave i kvalitetne odgovore od ministarstva. previše stvari se ovdje reklo da bi državna tajnica to jednostavno ovako prešutjela i bez ikakvih komentara rekla, molim se o tome očituje jer to je vrlo važno. Da vidimo koliko je primjedbi bilo, imali smo prije neki dan zakon sa par tisuća primjedbi kada je bila ovdje ministrica Obuljen, previše se tu stvari propušta a da se uopće od strane Vlade ne reagira. Hvala lijepa.

Ovaj, kolega Maras …/Upadica: Jedno vrijeme će tako biti, to će biti jedno vrijeme tako. Izvolite./… Kolega Maras hvala vam na replici, izuzetno je bitno da se zakon doradi, izuzetno je bitno da ministarstvo kao izvršna vlast komunicira sa zainteresiranom javnosti jer uvažavanjem i argumentiranim odgovorima na primjedbe kroz javno savjetovanje građani mogu dobiti povjerenje u institucije koje je glavni problem prema izvješću pučke pravobraniteljice, građani RH imaju izrazito nepovjerenje u institucije i ovo je jedan segment zašto je tome tako. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Podsjećam da za odgovor na repliku treba dić paricu kao što je uredno prije napravio gospodin Maras, to je po Poslovniku, jel da, ali danas je takav dan pa idemo dalje, gospodin Tomislav Panenić, završna riječ ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče Sabora. Činjenica je zapravo da u brojnim područjima RH potreba za ovakvim kadrom je neizmjerno velika, velika je puno veća od ove rasprave koju danas vodimo i zapravo netko tko ima stvarne probleme nekako ovo promatra kao da se ne razgovara o sadržaju nego se razgovara o formi.

područjima gdje žive prema načinu edukacije jel postavili smo se možda tu i pojednostavljeno da želimo da se podigne standard obrazovanja kako u Hrvatskoj tako i među Hrvatima koji žive u inozemstvu gdje osnivanju se i uz našu potporu brojne visokoškolske i druge ustanove gdje naši profesori dolaze tamo obrazovati studente gdje puno studenata dolazi iz RH, a onda na kraju mi idemo propitivati usklađenosti tih programa, propitivati kako treba netko tko je otišao tamo studirati, kod nas djelovati, da li ćemo mu priznati i zapravo stvorimo jednu zavrzlamu o kojoj se raspravlja, upravo kroz ovakve prijedloge izmjena, ali nismo riješili problem, nismo riješili da je kod nas upisano dovoljno studenata, da smo popunili sve potrebe, da smo pomogli čelnicima, čelnim ljudima ravnateljima škola i onih drugih koji imaju potrebe za tim kadrom da ne moraju uzimati neobrazovani zapravo ne kvalificirani kadar i onda se nađete u dilemi što je lošije. Netko tko uopće se nije bavio s tom temom, netko tko ne donosi odluku pa se ne bavi s problemom djece, netko tko izabere soluciju nečeg što je nazvano tečaj, ja bih opet je ostao u tome ne možete kriviti nikoga što je otišao obrazovati se negdje je po po nekom zakonu utvrđeno da je program kojim se obrazuju naša djeca, ili čekati što je još lošije da će naš obrazovni sustav od od ovih 50-tak studenata koji se upisuju stvoriti dovoljno kadrova. Mislim da smo tu stvorili stvarno jednu zavrzlamu u kojoj evo danas pokušavamo nešto ispeglati umjesto da smo stvarno govorili koje su to potrebe, koji su to stručni timovi koji trebaju biti osposobljeni, koliko ih mora biti po našem djetetu da onda i ovakvim mladim ljudima što su gore točno pošaljemo sliku onoga, znači moći ćete se upisati, potrebe su izrazito velike, pa kako nam reagira tržište rada u svim drugim, jel koliko je propisano zapravo zatraženo radnih uvoznih radnih dozvola za ovu djelatnost, bavimo se sa građevinom u kojoj nedostatno ima, bavimo se ne znam brodogradnjom koja ima nedostatno kadrova, bavimo se turizmom u kojem ima nedostatnih kadrova, izdajemo dozvole i opet ne bavimo se s onim što bi trebalo a to je osigurati dovoljno radne snage koji će izlaziti iz sustava obrazovanja. I meni je drago da oni koji u Hrvatskoj upisuju te studije, da oni mogu računati na radna mjesta, ali mi isto tako nije tako da postoje brojni smjerovi kojima naši mladi završavaju studije i na kraju ne mogu ostvariti pravo na rad nego odlaze u inozemstvo. I onda, možemo samo reći da sustav jednostavno nije prilagođen potrebama, potrebama prvenstveno roditelja koji već imaju teškoću da prepoznaju dijete sa problemima u razvoju ili prikriveno ne žele da prepoznaju, traže da netko kroz svoj obrazovni rad, to prepozna, da posveti se možda tom djetetu institucionalno i mi zapravo smo putili to da nam prođe. Znači dijagnozu, svi mi ovdje znamo, interes pokazuje se evo i ovdje slušanjem ove rasprave. Ali, bojim se da rješenje, ostati će opet u nekome okviru, koje je možda, buduće vrijeme, dok jednostavno neće biti prepoznato da možda treba izaći godišnje 200-300 završenih obrazovnih ljudi koji će biti, pokrivati ovaj spektar i kojima ćemo onda riješiti stvarni problem. Ali, na ovaj način svesti to na rasprave da li će komora nekom priznati, neće stvarati dvojbe, morali bismo ipak u najprije reći što se može, što se ne može nikako i s time odrediti sudbinu onih koji žele obrazovati u tome dijelu i žele pomoći našoj djeci. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada će gospođa državna tajnica Margareta Mađerić imati Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi studentice i studenti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, profesorice, profesori svima vam se zahvaljujem na raspravi i pažnji koju ste pokazali prema ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakona o edukacijsko rehabilitacijskog djelatnosti. Navedene prijedloge i primjedbe ćemo razmotriti prilikom izrade nacrta konačnog prijedloga zakona. Kao što sam i na samom početku navela, cilj donošenje ovog zakona jest usklađivanje u dijelu propisivanja uvjeta za obavljanje edukacijsko rehabilitacijskog kao regulirane profesije, kao i u dijelu javnih ovlasti hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora. U tijeku je također donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Zakona o psihološkog djelatnosti, Zakona o socijalno pedagoškoj djelatnosti i koliko je to moguće uvažavajući naravno i svaku djelatnost za sebe, pokušati ćemo ujednačiti načelne odredbe navedenih zakona. Još jednom bi ovdje napomenula, da u popis reguliranih profesija uvršten je stručni suradnik u nastavi kao regulirana profesija, pod nazivom stručni suradnik u nastavi, u obzir i edukacijsko rehabilitatori. Nadležnu tijelo za navedenu reguliranu profesiju jest Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dakle, ovim prijedlogom nacrtom zakona, koji je ovdje u prvom čitanju, imamo takvo I svakako bi još jednom ovdje navela, nema kolege zastupnika Marasa, ali vjerujem da će čuti, naime na i-savjetovanju, izvješće o provedbenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, točno je objavljeno objavljeno svi prijedlozi, dakle, sva mišljenja i sve primjedbe sa jasnim očitovanje našeg ministarstva. Znači ministarstvo se očitovalo i to je na str. i-savjetovanja i objavljeno na doslovno sve primjedbe koje su došle i to je vidljivo i može se provjeriti na str. i-savjetovanja. Hvala lijepo još jednom na pažnji i na raspravi. Hvala lijepo. Prije nego što dam repliku gospođi Glasovac, želim pozdraviti, oni su pomiješani gore sa studenticama, skupinu sportaša i sportašica iz Križevaca. …/Pljesak./… Sabina (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajniče, ne morate poslušati primjedba mene, mojih kolegica i kolega u Hrvatskom saboru, ne morate poslušati primjedbe ni komore koja je uputila svoje primjedbe na javnu raspravu, ne morate poslušati primjedbe ni studentica ni studenata edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, ali evo, poslušajte primjedbe pravobraniteljice za djecu, jer ako svi mi govorimo iz nekih svojih perspektiva, ona zasigurno govori iz perspektive zaštite interesa djece u ovom slučaju djece s teškoćama i standarda koji će oni dobiti od stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila koje svoje usluge i stručna znanja daju upravo njima, neovisno o tome, u kojem sustavu se nalazili i je li to sustav obrazovanja ili sustav socijalne skrbi. Ja apeliram na vas, da razmislite o nekim rješenjima i očekujem da će ovdje u drugo čitanje doći bitno izmijenjen zakon, koji neće raditi agregaciju unutar struke, a kasnije se agregaciju unutar djece. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kao što sam istaknula tijekom ove rasprave, prijedlog ovog nacrta ovoga zakona, koji je u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, jest rezultat rada radne skupine i nadležnih mišljenja nadležnih tijela. Mislim da smo se i dobro razumjeli i u ovom završnom dijelu ali i tijekom replika, jasno sam istaknula pa i zahvalila sam se svima koji su sudjelovali u raspravi, jer mislim da je izuzetno važno da konstruktivno i kvalitetno raspravljamo oko, jednom ovakvom zakonu. Da ćemo sve primjedbe dobro razmotriti, kao što smo i tijekom i-savjetovanja, sve primjedbe i prijedloge razmotriti i jasno smo se o njima očitovala i do drugog čitanja predložiti konačni prijedlog zakona, koji će biti rezultat prijedloga i radne skupine i naravno mišljenja nadležnih tijela. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Zahvaljujem državnoj tajnici i svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u raspravi, koja je bila sadržajan, dobra, zaključujem ju zato. Imati ćemo još jednu raspravu u drugom čitanju i glasovati ćemo o ovoj prvoj, o ovom prvom čitanju kada se steknu uvjeti,

Hvala lijepo, poštovani podpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom,